potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege.

112 je za, nijedan suzdržan, nijedan protiv. Utvrđujem da je jednoglasno donesena odluka

idemo dalje. sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Nenad Stazić.

glasovanje o raspravljenim točkama. Prvo je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve Porajmosa holokausta koji se obilježava 2. kolovoza. Predlagatelj je zastupnik Veljko Kajtazi na temelju članka 81. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Njegovo izvješće ste primili na sjednici. Predlagatelj je podnio amandman koji postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona, sukladno članku 202. Poslovnika. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi zastupnik Veljko Kajtazi. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Hrvatski sabor je odlukom od 12. prosinca 2014. na 15. sjednici usvojio Prijedlog odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve POrjamosa holokausta koji se obilježava 2. kolovoza. U razdoblju od posljednjih šest godina održavamo komemoraciju u čast romskim žrtvama Drugog svjetskog rata i to na najvišoj razini. Na komemoraciji je dolazio cijeli državni vrh i Savez Roma u RH, … imaju podršku organizacije od brojnih institucija, uključujući i nekoliko vlade i RH, institucije predsjednika države i naravno predsjednika institucije Hrvatskog sabora. Zahvaljujem ovim putem svim kolegicama i kolegama koji su nas podržavali u dostojnom obilježavanju stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu. Romsko groblje Uštica koje se nalazi u kompleksu Spomen područja Jasenovca u velikoj mjeri je uređeno, a svakog drugog kolovoza se tamo okupi na stotine, čak i tisuće Roma iz RH, susjednih zemalja i Europe. Dodatni iskorak smo napravili prošle godine u suradnji sa Hrvatskom radio televizijom koja je komemoraciju imitirala izravno na 4. kanalu. Nadam se da ćemo to ponoviti i ove godine i da će to postati i tradicija. Očekujem da do kraja mandata aktualne Vlade u skladu sa operativnim programom za Romsku nacionalnu manjinu groblje dodatno uredimo, napravimo muzejsku postavu ali i da stradanje Roma za vrijeme NDH i Drugog svjetskog rata diljem Europe dobije svoj prostor i u školskim udžbenicima i medijima. Smatramo kako u dosadašnjem kurikulumu nije bilo dovoljno riječi niti o stradanju Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata niti o ulozi Roma i njihovom sudjelovanju u Domovinskom ratu. Selo Uštica i područje u bližoj okolici nažalost je mjesto najvećeg kolektivnog stradanja Roma na ovim područjima i u ovom dijelu Europe. Iako brojke nikada neće neće biti poznate, a posebno kada govorimo o Romima koji se za razliku od drugih naroda pobrojavalo po broju vagona. Službene brojke s kojima baratamo govore da u kompleksu logora Jasenovca stradalo oko 17 tisuća Roma. U tekstu prijedloga Odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na Romske žrtve, koristi se izraz „porjamos“ koji je Romska zajednica koristila kao pojam kojim se obilježava stradanje Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata. Pored pojma „porjamos“ koristimo izraz „holokaust“ oba izraza su se sukladno zaključcima Međunarodne romske unije pokazalo kao neprimjeren uslijed čega sam nakon dugog razmišljanja odlučio pokrenuti izmjenu ranije donesene odluke. Na 9. Kongresu Međunarodne romske unije, International Roma Union održane 2015. u Latviji predstavnici Romske zajednice i cijeloga svijeta su se usuglasili oko navedenog a posebno sa činjenicom da je riječ „porjamos“ i njezine ostale varijante nisu primjerene te kako je istu potrebno zamijeniti preciznije pojmom „samudaripen“. Usuglašeno je dakle kako je pojam „samudaripen“ na Romskom jeziku najbližu pojmu genocid, odnosno pojmu koji se može opisati stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu. Korištenje ispravne terminologije je jako bitno s obzirom na specifičan položaj Roma i njihovom prostornom, raspostranjenosti u Europi i u svijetu. U tom smislu je i pojam „Samudaripen“ u svim njegovim varijantama razumljiv Romima diljem svijeta i kao takav i terminološki i jezično najbolje rješenje. To je kasnije potvrđeno i na niz sastanaka uključujući i međunarodni zdravstveni skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana Romskog jezika koji je održan od 3. do 6. do 6. studenog 2016. godine u HAZU u organizaciji Saveza Roma RH Kali Sara. Drugi dio problema sa trenutnim nazivom je korišten pojam „holokaust“ u prethodnoj odluci. Naime, „holokaust“ ili …/Govornik se ne razumije./… kao što svi znamo pojmovi koji se u većem smislu koristi i za stradanje Židovskog naroda za vrijeme Drugog svjetskog rata. Iako se navedeni pojmovi kolokvijalno koriste i za opis stradanja Roma te ostalih stradalnika ipak se pokazala potreba i snažan zahtjev romskog naroda da vlastito stradanje povežu sa najpreglednijim pojmom na romskom jeziku. Moramo uzeti u obzir da je Romskoj zajednici bilo potrebno više vremena da na sustavan način i kroz institucije predstavi svoje zahtjeve nego ostalim stradalačkim narodima. A ponosan sam da je upravo Hrvatski sabor jedan od prvih u svijetu koji je zahtjeve Romske zajednice uvažio i potvrdio odlukama. Praksa institucija RH postala je uzor mnogim europskih državama. god se organiziraju neke međunarodne konferencije naši veleposlanici i drugi izaslanici imaju mogućnost prezentirati sve što je do sada učinjeno kako bi se Romi u RH na institucionalnoj razini integrirali u sustav kada govorimo o romskim praznicima i važnim datumima. Jedan od takvih je međunarodnih skupova bio, će održan 7. travanj u Vatikanu na kojem će naši veleposlanici pri Svetoj stolici u Republici Italiji izlagati o našim brojim zajedničkim uspjesima. Još jednom podsjećam da je upravo na inicijativi RH i UNESCO-a priznat je i Svjetski dan romskog jezika a Romi diljem Europe upravo na tim osnovama jačaju vlastite lokalne zajednice. To nažalost nije bio slučaj u posljednjih 70 godina. Na tragu navedenog poštovane kolegice i kolege, ovim putem vas molim da me podržite u namjeri da zajednički izmijenimo odluku o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve „porjamosa, holokausta“ iz Narodnih novina b. 151/14. Predlažem da jednoglasno usvojimo prijedlog da se ranije korišteni naziv ove odluke o kojoj raspravljamo zamijeni sljedećom formulacijom: „Međunarodni dan sjećanja na Romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu „samudaripen“. I na kraju dozvolite mi da sve vas pozovem na Svjetski dan Roma koji će se održati 7. travnja u Nacionalnoj Sveučilišnoj Knjižnici u 9,30. Hvala. Hvala lijepa, imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Joška Klisovića. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Hvala gospodinu Kajtaziju što nam je jedan elokventan, jasan način objasnio promjene koje treba usvojiti i mi ih u potpunosti prihvaćamo. Ali ono što ja želim naglasiti to nisu samo lingvističke promjene i nemojmo samo da kroz ovaj Sabor ovakve stvari prođu na nivou jezika. Mislim da se uvijek moramo sjetiti i stvarnih stradanja ljudi koji su pretrpjeli u Drugom svjetskom ratu a Romska zajednica je svakako bila jedna od takvih koja je bila nepoželjna u okviru nacističkih i fašističkih režima i prostora koji su oni kontrolirali. No, ono što je također vrlo važno da pitanje diskriminacije kojem je romska zajednica sustavno bila izlagana treba naravno urediti, riješiti u svakoj pravnoj državi pa tako i u Republici Hrvatskoj. Ono je uređeno, ali ja moram kazati da evo ove kontraverze kojima smo izloženi zbog novog Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije dovode nas u situaciju koja nije poželjna. Plan koji je pripremila SDP-ova, Milanovićeva Vlada završila Oreškovićeva Vlada, dakle Vlada HDZ i MOST-a se odbacio od strane Plenkovićeve Vlade iz potpuno nerazumljivih i neobjašnjivih razloga. Čuli smo da je u ponedjeljak u Ministarstvu vanjskih poslova zasjedala nova radna skupina radi pripreme novog Plana za suzbijanje diskriminacije. Prvo ne znamo zašto u vanjskim poslovima kada Ured Vlade za ljudska prava radi taj posao, odnosno koordinira cijeli posao. Obrazloženje. Nema dovoljno velike sobe. Ako nema u uredu Vlade onda ima u samoj Vladi. Dakle, to su potpuno nesuvisla objašnjenja. No ono što je dramatično da se iz obrazovnog sustava pokušavaju izbaciti određene mjere iz toga akcijskog plana koje se tiču diskriminacije daljnjih skupina kao što je i Romska skupina. Pa evo pogledajte koju mjeru ova Vlada želi izbaciti iz Nacrta plana o suzbijanju diskriminacije. Analiza novih udžbenika s obzirom na zakonitost suzbijanja diskriminacije. To se želi izbaciti. Želi se spriječiti uvrštanje sadržaja o jeziku, kulturi i tradiciji nacionalnih manjina i ranjivih skupina u obrazovne materijale. Romska skupina je jedna od takvih. Ne želi se stručno osposobiti prosvjetare o ljudskim pravima, prevenciji, diskriminaciji i nasilju i izgraditi sustav potpore u školama za djecu koje su žrtve nasilja i bulinga. Pa ne možemo s jedne strane u Saboru podržavati ovakve stvari, a s druge strane na jednoj sustavnoj razini u državi zanemarivati ih i mijenjati.

Zahvaljujem se. Uvaženi kolega u potpunosti se slažem sa vašom replikom i moram vam reći da pripadnici romske zajednice tek od nedavno počeli su se na neki način uključivati u političkom društvu. Sjećamo se samo ranijih godina 2002. kada Romi nisu ubrajani čak ni u nacionalne manjine i tako da je bilo jako teško uopće se Romi uključivati i pokušavati rješavati nekoliko svojih problema. Upravo 2010. kad su po Ustavu ušli pripadnici romske zajednice već smo doživjeli strahovite promjene, to se pokazalo i na izborima Vijeća romske nacionalne manjine na razini općina, gradova i županija. Također i na izborima u Parlamentu, odnosno u Hrvatskom saboru gdje smo doživjeli sasvim drugačije jer su Romi već osjetili da moraju doći do određene promjene i tako u potpunosti se slažem sa vama kad ste rekli da pripadnici Romske zajednice su diskriminirani i diskriminirani su u svim područjima i po pitanju obrazovanja i po pitanju stanovanja i po pitanju zapošljavanja i u svim ostalim segmentima. I također, ne znam koliko ste upoznati pripadnici Romske zajednice imaju nekoliko programa i to nacionalni programi kao što su bili Nacionalni programi za Rome, nacionalna platforma, nacionalna strategija. I moram vam reći u svim tim silnim programima koji su Romi jako, jako umorni jako se malo čini. Upravo zato pokušavam na sve moguće načine svoje kolege upoznati, upoznati lokalnu samoupravu da je krajnje vrijeme da se po pitanju Roma nešto učini. I ja osobno očekujem, očekujem od sviju vas i ove Vlade da ćemo nešto i pokrenuti imajući u vidu da u 7. sazivu smo također nešto pokrenuli, znači Vlada gospodina Milanovića. I ja očekujem da će se upravo na tom tragu i nastaviti i vjerujem u nekoj daljoj budućnosti. Hvala. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Steve Culeja. Izvolite. u samome vrhu brige o svojim manjinama, pa tako i o romskoj manjini. Romska manjina u Hrvatskoj ima svoj jezik. To je sve poticala Hrvatska država, održavali su se tečajevi vidim zdravstvene kulture sa profesorima iz Srbije. Održavali su se tečaji jezika sa profesorima iz Makedonije. Ja bih upitao ovako, Hrvatska to sve plaća. Da li mi imamo ovdje predstavnike Roma? Kažemo, ima tu i egipatskih Roma, ima tu indijskih Roma, ima Roma sa Kosova, iz bivše Srbije, BiH, od svakale ali tu postoje i međimurski Romi kao najmnogoljudnija najmnogoljudnija grupacija Roma u Hrvatskoj. Pa bih tako isto htio spomenuti i da bi bilo potrebito i njihovo mišljenje kod izrade ovoga svega. Naravno da će se to sve potaknuti, ali jedna činjenica je o kojoj ste govorili posebice koja me taknula Jasenovac. 17000 žrtava Roma u Jasenovcu. Neosporna je činjenica da je Hrvatska u Drugome svjetskome ratu bila na strani kojoj se baš i ne bi trebali ponositi. Ali opet je i činjenica ta da su sve te žrtve u Jasenovcu bile prenapuhane i da bi trebale biti podređene jednoj stručnoj analizi povjesničara, a ne potrebitim informacijama o broju ubijenih koje su koristili bivši totalitarni sustavi. Pa bi tako činjenica koju navodi to 17000 ubijenih Roma da nam to uđe u udžbenike hrvatske povijesti, a koje bi financirala naša Hrvatska opet bila još jedno pljuvanje Hrvatskoj državi u lice. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Veljka Kajtazija. Uvaženi kolega, dugo sam razmišljao da li da vam repliciram ili ne. Ali moram vam reći da u ovom Saboru, ovo vam je već drugi mandat nikad niste govorili o ulozi Roma u Domovinskom ratu i broju Roma branitelja i braniteljskih udruga Roma. S druge strane u institucije Hrvatskog sabora ste grupno primili pripadnike Romske nacionalne manjine sa kaznenim dosjeima upitnog morala i nasilne prošlosti. Umjesto suradnje sa najvećim krovnom udrugom Roma vi mi želite napakostiti surađujući sa onim protiv čega se ja borim, a to je upravo zaustavljanje negativnih trendova u romskoj zajednici protiv onih koji iskorištavaju probleme svojih zajednica kako bi ostvarili svoju korist.

U potpunosti podržavam ovu inicijativu jer smatram da borba za ljudska prava je neprestana borba i ona ne staje ako istinski želimo ostvariti onu krilaticu „Nikad više“. Tim više što povjesničari procjenjuju da je u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijeno između 250 tisuća i milijun Roma i njihova je žrtva za razliku od židovskog genocida marginalizirana. A sam je njemački predsjednik Roman Herzog rekao da nema apsolutno nikakve razlike između romskog i židovskog genocida, dakle korištene su iste metode sistemskog istrebljivanja, čak su na isti način odvođeni u logore i ista je bila želja za sistemskim istrebljenjem Židova i Roma. To je Roman Herzog rekao '97. godine u svom glasovitom intervjuu. Generalno ova inicijativa na razini Hrvatske tim više što je Europski parlament tek 2012. predložio obilježavanja datuma za romski genocid. I smatram da je inicijativa više nego potrebna zato što i generalno je povijest romskog naroda marginalizirana, a ne samo žrtve u Drugom svjetskom ratu. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor uvaženog zastupnika Veljka Kajtazija. Zahvaljujem se. Uvažena kolegice, upravo koristim priliku da vam se zahvalim na podršci i moram vam samo skrenuti pozornost da unatrag nekoliko godina prilikom samog istraživanja dolazimo do sasvim novih podataka. Imajući u vidu da pripadnici romske zajednice prilikom dovođenja u sve logore nisu poimenično kao i ovi ostali nacionalne manjene koje su bile nego su oni na neki način doveženi i brojeni su samo vagoni, znači tri vagona Roma, pet vagona itd., itd. iako točne podatke nemamo. Ali naša su predviđanja puno veća nego što jesu. Recimo navest ću vam samo podatak u Ušticama na groblju gdje imamo 21 grobnice i da je tu ubijeno blizu 17 tisuća Roma, a u Auschwitzu je 22 tisuće. To samo po sebi pokazuje da te brojke nisu sigurno točne da su žrtve puno, puno veće. Ali imajući u vidu ono što sam malo prije napomenuo da smo se tek nedavno počeli uključivati u politički način i počeli smo se i uključivati i organizirati bolje i ja očekujem u daljoj budućnosti da ćemo doći do točnih podataka i da ćemo sigurno promijeniti sliku o Romima unazad 15, 10 i 20 godina. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika Živog zida uvaženi zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite.

to ne žele saznati. Čuli smo npr. da u Hrvatskoj žive egipatski Romi, tih egipatskih Roma nema, to je zabluda iz 19. stoljeća kada se mislilo za Rome da zbog njihove boje kože da su porijeklom iz Afrike pa je nastao taj termin gipti koji se danas koristi u Njemačkoj ili u nekim državama gipsy kao potomak Egipćana, ali oni ustvari nisu Egipćani nego su porijeklom iz Indije i to su došli u Hrvatsku u dva kraka. Jedan krak je došao preko Turske, Makedonije, Bosne, to bi recimo bili Romi koji govore jednu posebnu varijantu jezika romano čib, uglavnom su muslimanske vjere. A druga skupina Roma je došla preko Rusije, Ukrajine i Rumunjske, to bi bili tzv. Romi Bajaši koji su rimokatolici, znači oni su rimokatoličke vjere. Ti Romi uglavnom jesu naselili Međimurje, naselili Podravinu i danas čine jednu kompaktnu skupinu kada se već spominje ti rimokatolici, Bajaši ima ih između 10 i 15 Kada se govori o tome da Srbi drže tečajeve romskoga u Hrvatskoj, ja moram reći da to nije točno, da naime na Katedru indologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu postoji jedan podkatedra podkatedra isključivo za romski jezik na kojem rade priznati hrvatski stručnjaci doktori znanosti koji objavljuju članke, objavljuju koliko je meni poznato i slikovnice i ne znam da li je gramatika gotova, mislim da je i gramatika već gotova, tako da u biti s te strane je potrebno malo razjasniti pojmove. Romi su tijekom Drugog svjetskog rata bili žrtve. Mnogi narodi su bili žrtve i mnogi narodi su stradavali u Drugom svjetskom ratu, ali treba otvoreno reći da je krivnja Roma koji nisu imali države, koji nisu imali vojsku, koji nisu imali medije, sudove niti policiju bila isključivo u njihovoj boji kože. Znači Romi su uvijani zbog rasnih razloga, to im je bila sva krivnja. Nitko ih nije pitao što su u životu radili, da li su živjeli pošteno ili nisu, nitko ih nije pitao da li su rimokatolici, a kao što vidimo bili su, nego je samo boja njihove kože bila razlog za uništenje. I to je bila jedna tragedija, strašna koja ide uz bok tragedije holokausta, dakle masovnog ubojstva nad Židovima u Drugom svjetskom ratu. S obzirom da je taj pojam „holokaust“ uglavnom dakle vezan uz stradavanje Židova, onda se vremenom iskristalizirao jedan novi pojam za genocid nad Romima koji je dobio ime „porajmos“ koji ustvari u doslovnom prijevodu bi značio uništenje a možda bi čak mogao se na neki način prevesti i kao proždiranje. Pa je onda zaključeno evo, čuli smo na inicijativu zastupnika Kajtazija da je možda moguće, pronaći precizniji termin a u ovom slučaju je to „samudaripen“ što znači masovno ubojstvo. Znači masovno ubojstvo doslovce dakle primjereniji je taj termin da opiše ta stradanja. Romi su na području današnje RH uglavnom stradali u Jasenovcu i stradali su od samih početaka NDH 1941. da bi kulminacija nekog njihovog uništenja bila 1942. godine. a da sam ja osobno iz Međimurja a da sam ja osobno iz Međimurja htio bih skrenuti pažnju i na taj dio „samoudaripen“ koji nije dovoljno poznat javnosti a nije dovoljno poznat javnosti iz razloga jer je Međimurje bilo okupirano iz Mađarske. Znači nije bilo dio Pavelićeve Hrvatske nego je bilo dio obnovljenoga mađarskoga kraljevstva. U početku režim …/Govornik tadašnjeg mađarskog regneta nije progonio Rome u smislu da bi ih ubijali iako su im oduzeta mnoga ljudska prava, iako su bili tjerani na prisilni rad oni su uglavnom preživjeli rat sve do jeseni 1944. godine, međutim 15.10. 1944. je režim …/Govornik se ne razumije./… pao i na vlast su došli mađarski nacisti imenom strelasti križevi čiji je predsjednik bio Ferenc Szalasi i Ferenc Szalasi je naredio dakle deportaciju Roma u koncentracione logore. I ta deportacija Roma je počela 1. studenog 1944. godine s time da je krajnje odredište trebao biti koncentracijski logor Dachau gdje je jako puno Roma ubijeno međupostaja na putu je trebao biti logor Komorom, sabirni logor koji se nalazio na granici Mađarske i današnje Slovačke. Prema preliminarnim istraživanjima Romsko naselje Trnovec jedno od najvećih naselja u Međimurju danas, svi stanovnici su deportirani 3. 11. 1944. godine odvedeni u logor Komorom i tamo su ostavljeni s obzirom na zračna bombardiranja, na nemogućnost transporta do Dachaua a tamo su ostavljeni u podzemnim betonskim bunkerima da umru od gladi i hladnoće. Jako puno Roma je umrlo u krajnje neljudskim uvjetima, gotovo sva djeca, onih par preživjelih koji su se vratili kućama kažu da se niti jedno dijete nije vratilo i trebalo bi početi dakle istraživati i te žrtve, trebalo bi i u Međumurju postaviti koju spomenploču, za sada nema niti jedne, ima jedan križ na groblju u Draškovcu. I trebalo bi dakle postaviti muzejske postave, napisati članke pa vjerojatno i po mogućnosti jednu knjigu koja bi se bavila samo time područjem. Prema dostupnim podacima, prema pokušanoj rekonstrukciji u selu Trnovest 100% je ubijeno 39 Roma, ovdje su njihova imena i prezimena pa evo ovu priliku ako mogu iskoristiti da pozovem RH, predstavnike vlasti kao i predstavnike lokalne vlasti da se u selu Trnovec, u Međimurju postavi jedna spomenploča a možda i prvoj u Hrvatskoj koja bi nosila ime „samudaripen“. Živi zid će svakako podržati ove predložene izmjene zakona a također ćemo na svaki drugi način doprinijeti obilježavanju stradanju Roma u Drugom svjetskom ratu kao i poboljšanju njihovog položaja u RH kao nacionalne manjine. Hvala lijepa. prvo je uvaženi zastupnik Joško Klisović se javio. Hvala lijepo. I hvala kolegi Bunjcu što nas je podsjetio u svojoj raspravi još jedanput na stradanje Romskog naroda u Drugom svjetskom ratu i svim njezinim oblicima diskriminacije kojima je bio izvrgnut a kada se diskriminacija na vrijeme ne zaustavi, ne spriječi onda ona završava u genocidu. I zato je zadatak svih nas da napravimo od prvog trenutka kada …/Govornik se ne razumije./… neke diskriminacije budu primijećene da kao demokratsko društvo dignemo glasno svoj glas protiv toga. Ja ću ponovno se vratiti na novi nacrt koji ja nisam vidio, samo kroz medije sam imao priliku čitati o njemu, akcijsko, odnosno Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije gdje su ukinute, odnosno izbrisane nekih 30 mjera koje je sadržavao nacrt koji je pripremila Milanovićeva i Oreškovićeva Vlada. I moram primijetiti da u tom nacrtu su između ostalog kao mjere koje su vezane uz Rome potpuno izbrisane. Dakle Romi su kompletno izbačeni iz novog Nacrta nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije pod izlikom da nema dovoljno istraživanja koje bi upućivalo na njihovu diskriminaciju. Romi su nažalost svuda u svijetu u većini država se tretiraju kao jedna vulnerable ili ranjiva na hrvatskom skupina koja zaslužuje jednu posebnu pažnju. S obzirom na cijelo nasljeđe, povijesno nasljeđe odnosa koje su druge dominantne etničke i nacionalne skupine imale na određenim područjima i kako su se ponašale prema Romima. Pa evo, kolega Bunjac htio bih vas pitati s obzirom da ste lijepo izložili svoj stav da li smatrate da je stvarno jedno licemjerstvo s jedne strane obilježavati, tražiti da se obilježavaju ovakvi dani a bez da se ustvari zna o čemu se radi, bez da se u obrazovnom sustavu djecu uči o povijesnim istinama, uključujući onima o Romima i dodatno da se u državnim dokumentima strateške prirode da se pokušavaju izbaciti stvari koje se tiču ranjivih skupina. Hvala lijepo. Odgovor uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče Klisović. Vrijeme Drugog svjetskog rata žalosno je vrijeme u hrvatskoj povijesti, ali možemo biti ponosni da je ipak velika većina hrvatskoga naroda s gnušanjem odbacila zločine koje je počinio ustaški režim u razdoblju Drugoga svjetskoga rata. Što se tiče položaja Roma on svakako nije zadovoljavajući. Znači postoji potreba da se romska zajednica jače uključi u društvo, ali vi ste u pravu. Čini se da nema dovoljno političke volje da se ovaj problem jednostavno gura pod tepih i misli se da će se riješiti sam od sebe, ali očito se neće. Mnogi kažu da je rješenje u integraciji, međutim mi već sad imamo Rome integrirane u hrvatsko društvo na način da oni pohađaju školu, da oni imaju sve dokumente, da idu kod liječnika itd. Međutim, treba provesti inkluziju, a to bi podrazumijevalo da Romi žive zajedno u naseljima sa većinskim stanovništvom, a mi sad imamo recimo situaciju u Međimurju da 12 romskih naselja žive isključivo Romi. Ona su podignuta uglavnom nelegalno i u tim naseljima Hrvati ne žive, niti Romi žive u hrvatskim naseljima. Znači u biti oni jesu integrirani ponavljam još jednom, ali nisu u potpunosti nisu u potpunosti prisutni u svim porama društvenih događanja. S te strane treba ozbiljno razmisliti da se naprave neki programi kako bi se oni Romi koji to žele jače uključili u hrvatsko društvo u smislu i preseljenja, u smislu i zapošljavanja, u smislu davanja jednake šanse u obrazovanju i vjerujem da bi onda mnogi socijalne problemi koji danas postoje i mnogi problemi ako hoćemo iskreno reći iz diskriminacije bili relativno brzo riješeni. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Veljka Kajtazija. **Kajtazi, Uvaženi kolega moram vam reći da ste to jako dobro proučili, da ste me malo ugodno iznenadili. Vidim da baratate sa odličnim informacijama. Ali želim vam nešto drugo reći. Kao povjesničar moram vam reći da mi je jako žao za ovakvu temu koju se nije raspravljalo i ranije i da nije bilo interesa ni javnosti, ni medija, čak ni akademske zajednice i povjesničara. Prošle godine smo u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u povodu Svjetskog dana romskog jezika također održali znanstveni i međunarodni znanstveni skup na kojem smo upravo raspravljali o stradanju Roma. I također smo potvrdili zaključke Međunarodne romske unije International Roma union itd. Znači to smo radili prošle godine. Ali godinu prije toga također smo u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti po prvi put smo razgovarali općenito o Ali upravo zbog svega toga što ste vi upravo naveli mislim da trebamo što bržim koracima raditi da bi se na neki način to promijenilo, izmijenilo, a pogotovo izgradnja ovakvih spomen ploča itd. na području cijele Republike Hrvatske. Jer ne radi se samo o nastradalim Romima u Međimurju. Imamo također nastradalim Romima u Vukovarsko-srijemskoj županiji i u Osječko-baranjskoj županiji na kojoj iz dana u dan dolazi do istraživanja i dolazimo do takvih određenih podataka. inače kad već imam malo vremena o položaju Roma, ovo što ste vi napomenuli u potpunosti se slažem da svo vrijeme moramo raditi na tome da pripadnici romske zajednice u ni jednom trenutku ne budu gledaoci, nego moraju bit uključeni, a ono upravo mi to ne radimo, nego mi svo vrijeme gledamo pripadnike romske zajednice kao gledaoce, ne želimo ih uključivati. Kad bih vam sad nabrojao nekoliko programa koji se sprovode, u biti Romi uopće nisu uključeni, nisu ni kao partneri, nisu ni kao nosioci

poticaj nije mogao doći iz romske zajednice. Da bi poticaj došao iz romske zajednice Romi bi morali imati profesore a nemaju ih, odvjetnike a nemaju ih. Morali bi imati neke poznate osobe, isto ih nemaju. Ne znam sportaše, glumce itd. Nemaju medije i vrlo je teško onda na takav način zainteresirati hajmo reći većinu da obrati pažnju na probleme jedne male skupine. S te strane vi ste dobro istaknuli vrlo je važna odgovornost znanosti. Znanstvenici su ti koji bi trebali istraživati povijest Roma i njihov socijalni položaj bilo da su povjesničari, bilo da su sociolozi ili socijalni radnici. I te rezultate čim više prezentirati javnosti kako bi javnost postala senzibilizirana za probleme danas jedne značajne nacionalne manjine u Hrvatskoj. S te strane možemo pozvati institucije u RH koje financiraju znanstvena istraživanja da više sredstva i pažnje usmjere na proučavanje položaja romske zajednice jer oni doista zaslužuju to, jako su puno patili, jako su puno pretrpili. postoji cijeli niz razloga, prije svega ljudskih u ovom 21. stoljeću i trenutku kad je Hrvatska integrirana u Europi da Romi konačno dobiju ravnopravan položaj sa svim hrvatskim građanima kao što su već ostvarili i pripadnici brojnih drugih manjina. **Reiner, Hvala lijepa. Posebno vam zahvaljujem svima što ste istaknuli ove važne stvari vezane uz romsku manjinu, koji je istaknuo ovu važnost znanosti i obrazovanja i situacije na sveučilištu kada smo svjesni da je nažalost čovjek koji je bio ključan za uspostavljanje učenja romskog jezika na Zagrebačkom sveučilištu morao otići kao jedini akademik, profesor morao otići u mirovinu. Očito su nam drugačije riječi negoli djela. No, idemo dalje. sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi predlagatelju, kolegice i kolege. se slavi ili obilježava bolje reći u znak sjećanja na grupu Roma koji su posljednja grupa Roma, koja je 1944. likvidirana u Auschwitzu. Bilo ih je 2897 u toj grupi. Inače se ne zna i nemoguće je utvrditi broj stradalih Roma u Drugom svjetskom ratu, kreću se aproksimacije od 250 tisuća, 500 tisuća pa čak i do milijun. Tome je tako zbog toga što npr. u NDH kada su dovoženi Romi u Koncentracioni logor Jasenovac oni su popisivani imenom ni prezimenom, ni nacionalnošću, ni odakle dolaze, naprosto nisu tretirani kao individue, to je možda najgori oblik poniženja da te tretiraju kao stoku. Pa je se reklo došlo je dva stočna vagona Cigana. Zato je nemoguće utvrditi brojku. Kliko je Roma stradalo u NDH isto imamo aproksimaciju negdje čuli smo 17 tisuća. Ovo je ujedno odgovor gospodinu Culeju koji je rekao da su te žrtve pretjerane u Jasenovcu. Ne zna se, nemoguće je reći jesu li pretjerane ili nisu pretjerane. Nemoguće je kada se nikakve evidencije nisu vodile. Zašto je i kako došlo do toga stradanja Roma u NDH? Pa zato što je odmah po osnivanju HDH su u NDH doneseni rasni zakoni. Rasni zakoni oni bili protiv Srba, protiv Roma i protiv Židova. Potpisao ih je ministar nastave i bogoštovlja ustaški doglavnik Mile Budak. Danas u njegovu čast škole, ulice, trgovi u Hrvatskoj nose njegovo ime. Evo govorilo se ovdje o potrebi obrazovanja, ja se pitam što nastavnici u osnovnoj školi Mile Budak učenicima govore o stradanju Roma i kako im objašnjavaju da se ta njihova škola zove upravo ni po kome drugom nego po ustaškom doglavniku koji je potpisivao rasne zakone. Tijekom '42. godine najviše već početkom '41. ali najmasovnije '42. su one u Hrvatskoj u NDH dopremani u Jasenovac, ali stradanja su bila i na drugim mjestima. Tamo u Jasenovci mjesto Uštica zvalo se ciganski logor, a kasnije selo Gradina na drugoj obali Save, to su bila mjesta stradanja. Ali ne jedina, takvih mjesta stradanja Roma je bilo na cijelom području NDH na cijelom području BiH i u Srbiji. Nigdje ih nisu štedili. Koliko je bilo stradanje Roma najbolje pokazuje podatak iz popisa stanovništva iz 1948. godine, popisano je 405 Roma, Roma, sve drugo je pobijeno. To govori o razmjerima ovog stradanja. Cinično je da njemačko zakonodavstvo decenijama nakon Drugog svjetskog rata nije htjelo priznati stradanje Roma kao dio holokausta, kao planskog istrebljenja nego su tvrdili da to spada zapravo pod jednu kaznenu odgovornost i u jedno kriminalno područje jer su Romi stradali kao kriminalci. Trebalo je 30 godina da i njemačko pravosuđe prizna stradanje Roma kao dio genocida. I zbog toga je važno da mi danas mijenjamo ovaj naziv, zato jer uvodimo novi naziv, novi naziv koji je snažniji koji je jači i koji znači upravo to što treba značiti, a to je genocid. Važno je da ovaj datum unesemo riječ genocid. Ta riječ genocid postoji i za druge narode, na hebrejskom to je šoah, armenski …, ukrajinski holodomor, arapski anfal, znači narodi koji su stradali imaju tu riječ i uvode ju u dane sjećanja i zato je važan ovaj zakon. Slabo je istraženo stradanje Roma u Drugom svjetskom ratu. Mislim da je kolega Bunjac kao povjesničar pisao nešto o tome, a vidi se da vlada materijom iz ovoga što je ovdje govorio na sjednici. Malo obitelji Roma su dobili odštetu, jako malo i zbog toga su u Srbiji nekoliko romskih udruga je pokrenulo jedan postupak, angažiralo je odvjetnike da osigura odštetu za stradale Rome. Taj proces je na početku i ne znamo kako će završiti. Ali ono što znamo, znamo da je i Hrvatskoj upućena tužba za naknadu štetu koju su pretrpjeli hrvatski Srbi, Romi i Židovi tijekom Drugog svjetskog rata. Tužba je pokrenuta u Čikagu i diplomatskom poštom je upućena RH. Ministarstvo vanjskih poslova odštetni zahtjev je 3,5 milijarde dolara. Naše Ministarstvo vanjskih poslova je u odgovoru odgovorilo da tužba nije utemeljena jer RH nije slijednica NDH što se vidi i iz izvorišnih osnova Ustava. I tu je naše Ministarstvo vanjskih poslova posve korektno citirali izvorišne osnove Ustava. Međutim, pitanje je koliko mi provodimo taj Ustav. kako mi provodimo taj Ustav kada škole nazivamo imenom Mile Budaka? Nije li to protuustavno? Kako mi provodimo taj Ustav kada prema podacima koje ovdje imam a to su iz 2013. godine RH godišnje za mirovine vojnika NDH izdvaja 348 milijuna kuna. To su pripadnici ustaške vojske i domobrana. E sada kako se dobiva ustaška mirovina. Hrvatski državni arhiv izdaje potvrdu da je netko služio ustaškoj vojsci ili domobranima od '41. do 45. Nakon popunjenog obrasca o služenju ustaškoj vojsci, eventualnim odlikovanjima i kratkim opisom kretanja u oružanim snagama NDH čovjek može dobiti mirovinu. Te se mirovine izdaju od 1992. godine do danas. Svaka godina provedena o oružanim formacijama NDH računa se kao 2 godine radnog staža. Znači godina dana ubijanja u ustašama vrijedi 2 godine nečijega rada. To je po zakonima RH. Koliko imamo Koliko imamo takvih mirovina? Više od 13 tisuća pripadnika ustaških jedinica, … tjelesnog zdruga, domobrana i oružnika te članovi njihovih obitelji primaju mirovine tzv. domovinske vojske. Domovinska vojska je, takve postrojbe nije bilo u Drugom svjetskom ratu, to nije postojalo. Postojale su ustaše, postojali su domobrani i postojala je narodno oslobodilačka vojska na teritoriju RH i naravno postojali su četnici, „Nedićevci“, „Ljotićevci“ i drugi zločinci. I … su, dakle pripadnici narodno oslobodilačke vojske. E sada, ne znam što će ovi u Čikagu napraviti ali jedna logika kaže ako se isplaćuju mirovine ustašama, onda valjda treba isplatiti i odštetu njihovim žrtvama. To bi bila donekle nekakva logika. Dobivamo pljuske, neki dan od Američkog veleposlanstva. Izdalo je priopćenje zbog okupljanja ljudi u crnim uniformama na Trgu Bana Jelačića. Tko su ti ljudi? A slušajte, ja ne znam tko su ali ako se netko oblači kao ustaša, ako misli kao ustaša, ako govori kao ustaša, ako pozdravlja kao ustaša a onda je valjda ustaša. Oni Oni se mirno okupljaju, štiti ih policija hrvatska da im ne bi netko nešto napravio, naštetio, dobivaju mirno, njihovi valjda očevi, djedovi penzije pa što se ne bi okupljali. Još uvijek stoji spomen ploča tamo kod Jasenovca sa pozdravom „Za dom spremni“. Tako mi obilježavamo žrtve holokausta i tako obilježavamo žrtve Roma u Drugom svjetskom ratu. To nam služi na čast. Tu se, ne događa se to samo vani, to se događa i u Saboru, naš kolega Kajtazi je ovdje bio najgrublje izvrijeđan na nacionalnoj osnovi ali i to od strane saborskog zastupnika molim vas lijepo, od strane saborskog zastupnika a ne znam da li je taj zastupnik dobio čak i opomenu. To je stanje u RH danas. Taj zastupnik je izabran na listi HDZ-a. I taj HDZ se tog zastupnika nije odrekao niti će ga se odreći. Taj HDZ će i dalje nastaviti isplaćivati i ove mirovine. E sada ovako, SDP će naravno glasati za ovaj prijedlog, kolega Kajtazi glasati ćemo za njega, u nadi da premijer Plenković neće osnovati povjerenstvo koje bi trebalo ispitivati opravdanost ovog vašeg zahtjeva. Hvala lijepa. Imamo više replika. Međutim, prije samo jedna mala ispravka, povijesna, a ta je da arijevske zakone koji su naravno bili potpuno neprihvatljivi i za osudu nije potpisivao Mile Budak nego Ante Pavelić. Ni jedan nije potpisao Mile Budak. Treba točno govoriti kada govorimo. Jedan jedini je uz Pavelića potpisao ministar Mirko Puk, tadašnji ministar pravosuđa razumije./… No, sada ćemo krenuti na replike. Prva replika je uvažene zastupnice Irene Petrijevčanin-Vuksanović. **Petrijevčanin Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Zločin je zločin i nisu jedni zločini veći a drugi zločini manji. Isto tako mirovine iz jednog režima se tretiraju jednako kao i mirovine iz drugog režima ali nisam se zato javila za repliku nego ste spomenuli da je podatke teško i nemoguće utvrditi. Pa postoji publikacija Vijeća Europe u kojoj se kaže da su podaci od države do države variraju a da je na području bivše Jugoslavije tijekom Drugo svjetskog rata bilo registrirano oko 100 tisuća Roma od kojih je pogubljeno 90 tisuća i potom bivša Jugoslavija zapravo spada u 90%-tno istrebljenje Roma po toj publikaciji. Za usporedbu Mađarska je isto kao Jugoslavija imala oko 100 tisuća Roma ali je pogubljeno oko 28 tisuća i postotak u Mađarskoj istrebljenja Roma prema toj publikaciji Vijeća Europe samo 28%. Podaci su zaista neobični, recimo Njemačka je na svom teritoriju prema tim podacima prije nacističkog režima imala 20000 Roma kaže se. Pogubljeno ih je 15000. Drugim riječima 75% u odnosu na Jugoslaviju gdje je devedeset postotno pogubljenje zaista itekako treba značaj dati na ovoj razini i zato treba podržati ovu inicijativu. Ono što je još bitno za reći recimo Estonija da je istrebljenje Roma bilo gotovo sto postotno, jer prije genocida je živjelo 1000 Roma, a 1000 ih je ukupno i ubijeno. Evo čisto da se zna. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Nenada Stazića, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Prvo bismo morali definirati kolegice pojmove. Ja ne znam što vi mislite pod pojmom bivša Jugoslavija. Naime, pod pojmom bivša Jugoslavija obično se smatra Socijalistička Federativna Republike Jugoslavija iako ja se sa vama potpuno slažem nju ne treba zvati bivša Jugoslavija, jer nemamo sadašnje Jugoslavije. Prema tome, kao što ne govorimo bivši ne znam Austro-ugarska, ne govorimo bivša Austro-ugarska nema potrebe da govorimo bivša Jugoslavija. Dakle u toj bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji nije bilo stradanja Roma. A ako govorite o onoj Jugoslaviji prije te Jugoslavije, tada možemo govoriti o stradanjima Roma unutar država koje su tada postojale, a tada je postojala na ovom teritoriju RH i dijelu teritorija BiH današnje NDH a tu je stradanje Roma iz ovog popisa. Što će nama Vijeće Europe? Bilo gotovo sto postotno. Jer ako je '48. godine popisano svega 405, onda možemo govoriti o totalnom istrebljenju, Točne apsolutne brojke tu ste u pravu, to nećemo ali nemoguće ih je saznati, nemoguće ih je saznati. Bilo bi dobro da možemo znati ime svakoga čovjeka, prezime njegovo da ih možemo obilježiti jer je to osobno stradanje, nisu to brojke. Pa to su nacisti i htjeli od njih napraviti brojke, zato su im i stavljali žigove jer ih individualnost nije zanimala. Oni su bili masa, jedna skupina, pripadnici jednoga naroda, jedne grupe etničke koju je trebalo istrijebiti. Da li je 250000, da li je 500 000, da li je milijun. Da ih je 5 je strašno. Ali ono što je bitno ne trebamo sudit tu pojavu zbog broja nego zbog same pojave, zbog toga da nekome padne na pamet uopće da ide ubijati nekog drugog zbog toga što nije njegove vjere, njegove rase ili njegove nacionalnosti.

onda je ovdje bilo jako puno laži. Svaka laž imala je svoj smisao, imala je svoj cilj, a to je jedino bilo napad na sve ono što predstavlja Hrvatsku kao državu Hrvata kao čovjeka, povijest kao hrvatsko povijesno naslijeđe, istinu iz prošloga rata koja je dovedena u Domovinski rat a koji nam neki dan danas u ovom Saboru pokušavaju prekrajati u svome interesu da bi opravdali svoje zločinačko ponašanje u prošlosti. Pa samim time i jednoga Mile Budaka prozivaju potpisnika ratnih zakona, mada on to nije bio. A ne spominju njegovu kćerku Grozdu silovanu, ubijenu, umoranu, izrezanu, tu u Zagrebu, gimnazijalku. Nje se ne sjećaju, a sjećaju se da su krivo optužili njezinog oca pa bi time i opravdali to što nema danas Grozde školovane naše Zagrepčanke, Grozde nema. Zbog isto nekoga koji ju je tako oklevetao i krivo optužio u nekom prošlom vremenu. Sjedimo ovdje svi savremenici i svjedoci istine. Napravio sam vam izložbu 2.5. Borovo Selo. Niste našli za shodno da dođete, da pogledate istinu iz Domovinskoga rata jer ste radili protiv nje, radili ste protiv interesa Hrvatske države, protiv interesa branitelja i zatajili ste ih na izložbi kao i izložbu Vukovara, zatajili ste i uvijek ćete zatajiti jer vi ste ostaci vremena

Za vas možda ti ustaše predstavljaju Hrvatsku, za mene ne, nikad nisu, ni nikad neće. Kažete Mile Budak nije to potpisivao to mi tvrdi i potpredsjednik. Sad jel' potpisao poglavnik ili doglavnik meni je sasvim svejedno, ali doglavnik je zdušno provodio ono što je poglavnik napisao i potpisao jer je stajao uz tog poglavnika, jer mu je bio doglavnik. Mi danas ovdje govorimo o stradanjima Roma, a ne o stradanjima u Borovom Selu. Da govorimo o stradanjima u Borovom Selu uvjeravam vas jednako strasno bih govorio zauzimajući se za nevine žrtve, ali to danas nije tema. I kažete da ste vi sljedbenik istine. Kakve istine? Pa vi ste ovdje našeg kolegu Kajtazija izvrijeđali. Vi ste njemu rekli da je on srpski ciganin, tu u Hrvatskome saboru na moje uši sam to čuo. Vas može biti sram i vi da imate imalo morala vi biste se pokrili ušima po glavi i kad je ovakva tema na redu ne biste se uopće javljali za riječ. Sjedeća replika je uvaženog kolege Joška Klisovića, izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, poštovani kolega Staziću podsjetili ste nas u svom izlaganju na karakter ustaškog režima i rasne zakone i s pravom kažete potpuno je u ovom trenutku nevažno da li je Mile Budak potpisivao rasne zakone ili ne, ali on je bio osoba visoko u strukturi te tvorevine i kao takav je i odgovoran za djela koja je provodila ta tvorevina. ja bih vas želio podsjetiti na jednu činjenicu, 26. kolovoza 2004. godine hrvatska Vlada je donijela odluku i to vlada pod predsjedanjem premijera Sanadera HDZ-ova vlada odluku da se spomenik Mili Budaku ukloni iz mjesta Sveti Rok pod obrazloženjem da je isticanje takvog spomenika toj osobi suprotno ustavnom poretku RH. Prema tome, Sanaderova vlada i HDZ je pokazao ako ima političke volje da je to moguće, da je moguće ukloniti sve one insignije koje se protive ustavnom poretku današnje RH. No kako ste spomenuli u svome izlaganju još uvijek u Jasenovcu stoji ploča sa insignijom koja nije primjerena i nije u skladu sa ustavnim poretkom RH, a eto ova Plenkovićeva vlada također HDZ-ova Vlada ju nije uklonila. Molio bi i vaš komentar o tome. Naravno kada se govori o izdaji Hrvatske države da li ćemo reći da je hrvatska Vlada pod premijerom Sanaderom izdala Hrvatsku državu ili laži govorila hrvatskom narodu kada je donijela službenu odluku da se ukloni spomenik Mili Budaku doglavniku NDH iz mjesta Sveti Rok. Hvala. najbolje niti za temu, a niti za nas sve skupa, ali odgovorit će uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Da, Ivo Sanader je naredio da se ukloni taj spomenik. Meni se čini da se radilo o Francetiću, a ne Budaku, ali Francetić, Budak, Pavelić tako svejedno, posve svejedno. Sve je to ista žgadija. Da, Ivo Sanader je imao petlje da naredi da se taj spomenik makne i on je maknut sutra ujutro, bagerom je srušen. Ali Plenković te petlje nema. Plenkovićeva Vlada dopušta okupljanje na Trgu bana Jelačića, Plenkovićeva Vlada dopušta „Za dom spremi“ u okolini Jasenovca i mi živimo u državi gdje se to dopušta.

ali u isto vrijeme mi živimo u državi gdje se istina svakodnevnog siluje i gdje se sakrivaju podaci o najkrvavijem ratu u povijesti u čemu je Hrvatska bila između dva roga istog đavla. To je boljševički sotonizam i nacizam, fašizam itd. Svaki narod ima svoje putanje tuge i memorije, također Romi, također i Hrvati. O čemu se ne govori? O klasnom genocidu. Spomenuo je gospodin Stazić holodomor, tko je čuo o holodomoru u Hrvatskoj, gladomoru je ubijeno najmanje 4,5 milijuna ukrajinskih seljaka, kolektivno itd. to se ovdje događalo konfiskacija. Juga je jedina zemlja komunistička nakon Drugog svjetskog rata izvan Sovjetskog Saveza koja je vršila gdje su bile seoske bune itd. Po pitanju spomenika, imate u gradu Zagrebu ulicu Vlade Ranogajca koji je vodio trojke gdje stotine i stotine ljudi ubijeno bez presude, samo jednim ciljem da im se oduzme imovina. Govorimo ovdje … sada, tko ima pravo hrvatskom narodu dijeliti lekcije? Kolonijalne sile koje su ubile milijune ljudi vani od 19. stoljeća na dalje. Nitko nema pravo držati lekcije. Kada dođu ovdje neka nauče nešto o ovoj državi. Partizanske mirovine, koliko partizanskih mirovina ima? Koliko puta ima ljudi koji su vršili nad hrvatskim narodom aristocid, democid, klasni genocid itd. žive ovdje po gradu, uselili su se u tuđe stanove ti 40 tisuća nakon rata gdje su ljudi pobijeni. Evo susjeda našega Bijenička 21 ubijeno je stotine tisuća Hrvata to je stotina tisuća … jedan tko zna ime jednoga? Tko zna ime Viktora Živića koji je preveo hrvatsko-francuski rječnik? Ovo je dobra stvar što govori gospodin Kajtazi, a dok se ne zna ime svake žrtve i tko je počinio zločine nad hrvatskim narodom … /Upadica Reiner: Hvala./ … to je zašto se treba što brže to povjerenstvo ustrojit, a ne sa onim koji su bili dio tog zločinačkog režima. … /Upadica Na sve apeliram da se koncentriramo na ovaj prijedlog zakona. Izvolite kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa najprije holodomor. Pa Hrvatski sabor, ovaj Hrvatski sabor

Molim vas nemojmo dobacivati./ … ja ću sada prekinuti ovaj odgovor na repliku u znak prosvjeda protiv ovakvog neciviliziranog upravo prostačkog ponašanja. Molim vas, ja vas lijepo molim. Stvarno nema smisla da se to pretvori sada na dobacivanje iz stolica. To nije prihvatljivo i nije način parlamentarizma. Izvolite kolega Bunjac je dignuo lijepa poštovani potpredsjedniče. Prekršen je članak Poslovnika 236. gdje se vrijeđalo zastupnika Stazića. Mislim da ste trebali izreći opomenu zastupniku Glasnoviću. Hvala lijepa.

Ne mogu se načuditi da vi ovdje već 16 godina stalno radite i govorite nešto sve što je protiv današnje Hrvatske države i naroda hrvatskog. Stalno se vraćate na jednu istu temu, a to je ustaštvo koje znamo da je osuđeno i ne želimo o tome više raspravljati. Ja u potpunosti podržavam Rome i žalim svaki genocid koji je napravljen nad bilo kojem narodu, ali to isto je napravljeno na hrvatskom narodu poslije '45. godine na stotine tisuća Hrvata je pobijeno. Nikada to niste osudili i uvijek ste to branili. Spominjete ustaške mirovine, ajmo se vratiti na komunističke mirovine, 28 tisuća i danas se valjda isplaćuje komunističkih mirovina i to šutite. Niste otišli u Borovo selo da vidite da četnički grob i Mauzolej stoji i ne buni se protiv toga. Ja bih želio da se protiv svega bunimo a ne samo protiv jedne stvari. Vi ste samo određeni da rušite dignitet ove države bilo na koji način. Ako je 20 ljudi pod upitnikom, volio bih ih provjeriti, što vi govorite da su ustaše pa vjerojatno ćete reći i za mene i na sve druge ljude u Hrvatskoj koji žive a nikada niste rekli koliko je, šta treba napraviti u ovom Domovinskom ratu, koliko tko treba biti osuđen, napadati te iste koji su nas napadali. Oprostiti poštenim ljudima, ja želim a vi stalno se pozivate na to mi smo svi ustaše u Hrvatskoj. Bez obzira kada branimo svoju državu pošteno i kako treba. Kako vam nije neugodno tolike godine govoriti isti stvar, ja …/Govornik se ne razumije./… dana, vi ste bar jedno 15 puta govorili o Hrvatskoj državi kako nije u redu i kako ništa ne valja u njoj. A ugodno živite u Hrvatskoj, dobivate isto plaće i sve ostalo što vam je potrebno, nikada znojem niste napravili ništa kao što je hrvatski narod a da ne kažem o genocidu i maršala Tita koji je napravio, koji ima zločinac i trg u Hrvatskoj državi i kojega vi izričito branite. Odgovor uvaženog zastupnika Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Prvo, ja nikada nisam govorio da smo mi svi u Hrvatskoj ustaše, ja sigurno nisam ali ima onih koji jesu, da li vi njima pripadate to sami odlučite. Kažete komunističke mirovine, nema komunističkih mirovina, to u Hrvatskoj naprosto ne postoji, postoje mirovine pripadnika narodno oslobodilačkog pokreta i pripadnika narodno oslobodilačke borbe, niti su svi bili komunisti, nema veze što govorite, znači lupetate makar šta. Komunisti nemaju ni po kojoj osnovi u ovoj državi mirovine. Naprosto obmanjujete javnost da biste možda ispali efektni. A kada nemate, kada ne možete saslušati argumente onda kao Glasnović dobacujete iz klupe jer vas nisu kod kuće naučili da se pristojno ponašate. …/Upadica se ne čuje./… evo i opet dalje dobacujete. E pa ja vas lijepo pozivam kada vas već nisu kod kuće naučili dajte da vas ja poučim da kada govorite vas drugi slušaju, kada drugi govore onda vi njih slušate. Naročito morate saslušati argumente da vam dođu ne samo do ušiju nego i do mozga.

na podatke uvaženih kolega koje ste napomenuli da je bilo samo poslije Drugog svjetskog rata, da je bilo samo 405 Roma, …, bilo ih je onoliko koliko ih je danas po popisu stanovništva blizu 17 to sam po sebi pokazuje poslije 70 i nekoliko godina da još postoji kod Roma bojaznost o deklariranju. Iako svi znamo da pripadnika Romske zajednice u RH ima između 38 i 44 tisuće. I pored toga u zadnje vrijeme Romi su počeli i mijenjati imena i prezimena samo da bi ostvarili određena svoja prava. Evo uskoro će biti sigurno kao i svake godine 3 vikend u 4. mjesecu obilježavanje jasenovačkog proboja, ne znam da li ste upoznati da skoro svake godine sam na obilježavanju. A isto tako u jasenovačkom proboju podatke kojima mi baratamo nije bilo niti jednog Roma. A 2. kolovoz upravo obilježavamo zato što je u jednoj noći u Auschwitzu poubijeno blizu 3 tisuće Roma. I kada ste spomenuli Mile Budaka, ja imam jedan prijedlog, sve ulice, sve trgove i sve škole da se preimenuju u nastradale Rome koji su nastradali za vrijeme Drugog svjetskog rata. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Stazića. Krenuti ću od ovog zadnjega, vaš prijedlog je uistinu hvale vrijedan ali to ovisi o parlamentarnoj većini, da se mene pita to bi bilo sutra provedeno jer bi takav zakon došao sutra u ovaj Sabor. Ali s ovom parlamentarnom većinom i sa ovakvim premijerom bojim se da ovaj vaš prijedlog neće naići na plodno tlo. Ovo što ste rekli na početku da se Romi i danas boje izjasniti kao Romi je zastrašujuće. To je najporaznija činjenica koju sam do sada čuo u raspravi, ništa poraznije od toga nisam čuo jer postoje takva razdoblja u povijesti, postoje takva razdoblja zla ali onda takva razdoblja zla treba osuditi, treba s njima raskrstiti da bi se otvorili novi vidici, da bi se izašlo na nove zelene poljane. Ali ako se Romi i danas u RH boje izjasniti da su Romi onda meni postaje jasno zašto je to tako. Zato što imamo „Za dom spremni“ u Jasenovcu na pločama pa se ljudi boje, zato zato što imamo ovakve rasprave kakve iznose Mišić i Glasnović u Saboru. Zato se boje. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti uvažena zastupnica Vesna Bedeković. Ja molim sve kolegice i kolege da se drže teme. Ja znam da je predizborno razdoblje, da su lokalni izbori ali ne moramo unositi, ne moramo se vraćati natrag. Mislim da smo u zadnje vrijeme postigli jednu razinu komunikacije koja je bila bolja nego li ranije, bojim se da sad se opet vraćamo natrag i mislim da nema smisla to što se zbiva. Ali i apeliram na sve da govorimo uistinu o temi, o ovoj temi, o sljedećoj temi a ne da se vraćamo u prošlost sa puno strasti i sa puno ja bih rekao a ponekad i netočnosti. Izvolite kolegice Bedeković. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice također će podržati Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske romske žrtve Porajmosa, Holokausta koji se obilježava 2. kolovoza i to na onaj način na koji je to predložio i formulirao sam predlagatelj, a obrazložio saborski zastupnik kolega Veljko Kajtazi. Kao što vam je poznato i kao što je već u nekoliko navrata rečeno Hrvatski sabor je odlukom od 12. prosinca 2014. godine na prijedlog kluba nacionalnih manjina usvojio Prijedlog odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve Porajmosa, Holokausta koji se od tada u Hrvatskoj obilježava 2. kolovoza upravo kao dan sjećanja na sve Rome stradale u Drugom svjetskom ratu i u tekstu postojeće odluke također je već obrazloženo koristi se izraz Porajmos koji je romska zajednica koristila kao pojam kojim se obilježavalo stradanje Roma za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kao što je predlagatelj obrazložio predstavnici romske zajednice iz cijeloga svijeta na 9. Kongresu međunarodne romske unije koji je održan u Rigi 20. kolovoza 2015. godine usuglasili su stajalište kako je pojam Porajmos i njegove ostale varijante koje se koriste potrebno zamijeniti preciznijim i primjerenijim pojmom Samudaripen a ovo je stajalište nakon kongresa u Rigi potvrđeno još i na nizu sastanka koji su uslijedili uključujući također i Međunarodni znanstveni skup u povodu Svjetskog dana romskog jezika koji je održan od 3. do 6. studenoga 2016. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u u Zagrebu. I stoga će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice kao što sam već naglasila podržati prijedlog da se u nazivu i točki 1. Odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve Porajmosa, Holokausta koji se obilježava 2. kolovoza riječi Porajmosa, Holokausta zamijene riječima genocida u Drugom svjetskom ratu Samudaripen. iskoristila bih priliku još jednom podsjetiti da se Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida komemorira 2. kolovoza kao sjećanje na sve Rome stradale u Drugom svjetskom ratu, a ovaj datum izabran je u spomen na 1944. godinu kada je samo u jednom danu u nacističkom logoru u Auschwitzu pobijeno 2897 Roma. Europski parlament ovaj je datum prihvatio u travnju 2015. godine usvojivši Rezoluciju o anticiganizmu u Europi kojom je priznao Dan sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu i na razini EU. A kao što znademo u Hrvatskoj se 2. kolovoza obilježava od 2012. godine komemorira se na romskom groblju u selu Uštici koje je danas dio spomen područja Jasenovac. Već je u nekoliko navrata spomenuto, ja ću svejedno još jednom ponoviti jer zaslužuje ponavljanje. Selo Uštica je za vrijeme NDH i Drugog svjetskog rata bilo svojevrsno predvorje koncentracijskog logora Jasenovac u koje su dovoženi deportirani Romi, a mnogi od njih su likvidirani već u Uštici ne stigavši do Jasenovca pri čemu su deportacijom bile obuhvaćene čitave romske obitelji i ispražnjena su čitava romska naselja i to temeljito i bez izuzetaka a za razliku od drugih kada su odvođeni u Jasenovac Romi nisu upisivani u spiskove već ih se računalo na vagone. I zato je danas teško rekonstruirati točan broj Roma ubijenih u Jasenovcu i ne samo u Jasenovcu, nego i Uštici, ali i drugim Međutim, onim čime danas raspolažemo, dakle podaci koji su pohranjeni i sačuvani u mnogobrojnim arhivskim i drugim ustanovama jasno i i nedvojbeno dokazuju da se nije radilo o individualnim slučajevima, nego naprotiv o planskom i fizičkom istrebljenju jednog cijelog naroda. Prema podacima koje imamo danas poimenični popis žrtava koji je izrađen nakon Drugog svjetskog rata na području koncentracijskog logora Jasenovac broji 16173 pogubljene osobe romske nacionalnosti od čega 5678 muškaraca, 4870 žena i 5608 djece. Na mjestu stradanja u selu Uštici danas se nalazi 21 grobnica. Želim naglasiti da je komemoriranje genocida nad Romima važno prije svega kako bi se ispravila povijesna nepravda prema Romima koji su kao narod bili kolektivna žrtva genocida koji je nad njima izvršen, ali jednako tako i radi sjećanja na okrutnost i na bezumlje prošlih vremena upravo zato kako se ona ne bi vratila u sličnom ili u nekom drugom obliku. I stoga koristim ovu priliku kako bih u svoje osobno ime i u ime svih zastupnika kluba Hrvatske demokratske zajednice izrazila duboko poštovanje prema žrtvi koju je romski narod pretrpio u Drugom svjetskom ratu kako na području Hrvatske, tako i u europskim razmjerima. Svjesni smo da prošlost romskog naroda u Hrvatskoj ne možemo promijeniti. Međutim, možemo stvoriti temelje za budućnost romskog naroda koji se tijekom povijesnih migracija, a u susretu s mnogobrojnim kulturama nastojao prilagoditi prilikama, istovremeno očuvati odrednice vlastitog identiteta, ali i pronaći svoje mjesto u zajednici europskih i svjetskih naroda. I stoga budućnost Roma kao socijalno dinamične i respektabilne zajednice unutar hrvatskog korpusa potrebno je temeljiti na uvažavanju njihova ustavno-pravnog položaja kao jedne od autohtonih nacionalnih manjina u Hrvatskoj, a jednako tako i na kontinuiranom unapređivanju njihovog socijalnog gospodarskog položaja, a prema postizanju društvene uloge unutar hrvatskog društva koji Romi kao respektabilna manjinska zajednica u Hrvatskoj doista i zaslužuje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj,

diskriminacije iznijela poziciju HDZ-a. Ono što ste govorili, a mogu kazati da se s time u potpunosti slažem i ono što bi želio i molio vas da se založite kao članica stranke koja vodi Vladu, da se ovih 30 mjera za suzbijanje diskriminacije koje se nastoje izbrisati u novom nacrtu nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije vrate. Neke od tih mjera se odnose i na Romsku manjinu kao ranjivu skupinu. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor uvažene zastupnice Vesne Bedeković. Izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Uvaženi kolega evo zahvaljujem. Ja sam naime magistrirala i doktorirala u području interkulturalne pedagogije, uže područje obrazovanje manjinskih zajednica tako da mi je ova tematika i problematika prilično poznata. Što se tiče Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije i svih ovih odredba i mjera, javna rasprava je rekla svoje, dakle podaci su rekli svoje i moram reći da se nacionalni plan ne odnosi samo na romsku populaciju nego i na sve ostale ugrožene i diskriminirane skupine u društvu i zasigurno će, dakle radi se o nacrtu o prijedlogu nacrta, dakle zasigurno će i Romi u ovom planu naći svoje mjesto, ali naglašavam na temelju dosadašnjih pokazatelja, na temelju provedenih istraživanja i na temelju trenutnog stanja u romskoj zajednici danas. A kao što sam rekla, romska zajednica je jedna socijalno vrlo dinamična zajednica i ponekad nije nije baš previše lako. Neću reći da je teško, ali nije ni prelako doći do točnih i pravih podataka o trenutnom stanju, ali u svakom slučaju naravno da se Vlada RH trudi trudi Romima dati ono mjesto koje kao autohtona, Romi su naša autohtona nacionalna manjina koja se u Hrvatskoj spominje 1362. godine prvi put u zapisima na području Dubrovnika, kolega Kajtazi jako to dobro zna. A osobito još i poseban naglasak stavljam na sve one elemente u kojima se Hrvatska država trudi upravo romskoj populaciji na najbolji mogući način pružiti kvalitetno obrazovanje. I ono što je kolega Bunjac rekao, ne samo uključivanje u obrazovni sustav nego inkluziju u punom smislu te riječi. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći Kluba zastupnika je onaj SDSS-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Boris Milošević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. već u raspravi i u samom izlaganju kolege Kajtazija čuli smo puno … podataka, neke od njih ću i ja ponoviti. Činjenica je da je na inicijativu brojnih romskih organizacija Vijeće Europe prepoznalo i podržalo njihovu inicijativu za priznavanjem Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve holokausta, a ovdje se sada predlaže da se taj termin zamjeni sa terminom genocida. Genocid odnosno stradanje Roma je zahvatio najveći dio Europe. Točan broj se vjerojatno nikad neće utvrditi. U samom nacističkom Koncentracijskom logoru Auschwitz ubijeni su deseci tisuća Roma, a taj jedan tragični događaj u noći 2. na 3. kolovoz kada je stradala posljednja grupa Roma u tom strašnom logoru njih 2897 je uzet kao događaj koji će se obilježiti kao Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve. Nažalost, na području današnje RH tijekom Domovinskog rata ustrojen je ustaški režim koji je zajedno sa nacističkom Njemačkom donio rasne rasne zakone koji su omogućili i ozakonili između ostalog i progon Roma. Progon Roma je počeo negdje u srpnju '42. kada je počela deportacija Roma Roma s područja tadašnje tzv. NDH u mjesto Jasenovac. Za razliku od većine drugih zatočenika koji su bili zavedeni pod svojim imenom Romi nisu bili zavedeni ni identificirani po imenu nego po broju vagona koji su dovoženi Romi su bili najniže rangirani na rasnoj arijevskoj ljestvici, pa tako za razliku od drugih žrtava nisu imali pravo ni na svoje ime nego su ubijeni bezimeno. Ispočetka je taj logor bio smješten u selu Uštica, to mjesto je bilo nazivamo ciganskim logorom, dijelom su kasnije prebacivani u selo Gradina na drugoj obali rijeke Save gdje su također masovno ubijani. Javna ustanova Spomen područja Jasenovac je poimenično do sada utvrdila preko 16 tisuća žrtava Romske narodnosti, a ono što je najžalosnije da je preko 5600 od tog broja su nažalost djeca. Sada imamo okupljanja svake godine gdje se na Romskom groblju Uštica okupljaju mnogobrojni Romi, mnogobrojne romske organizacije kao prijatelji romske zajednice odavajući počast nevinim žrtvama Hrvatski sabor je prihvaćanjem odluke o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve se svrstao u red, svrstao RH u red zemalja s koji tužnim pijetetom odaju počast nevinim žrtvama Romske nacionalnosti. Ova odluka predstavlja ujedno jednu snažnu poruku da sve žrtve genocida dolično komemoriramo i da istovremeno i na svakom mjestu zatiremo i najbezazleniji trag svakog rasizma i isključivosti. Jer Romi su proporcionalno u odnosu na broj svoje zajednice imali ogromna stradanja a njihovo, a jedini razlog tom stradanju je bilo njihovo porijeklo i njihov način života. ovaj pijetet je u samo Jasenovcu narušen. Narušen je s pokličem „Za dom spremni“ pod kojim su Romi u Uštici ubijani. Stoga bih podsjetio da je odbor na zaključke Odbora za Ustav i Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora, zaključke koji su doneseni na sjednici održanoj 13. i 14. prosinca prošle godine, kojim je zaključeno da taj poklič vrijeđa žrtve ustaškog logora Jasenovac i žrtve ustaškog režima. drugim zaključkom je odbor pozvao nadležna tijela državne vlasti da poduzmu nužne radnje kojim će se zaštiti dostojanstvo žrtava i sjećanja na njih a pogotovo na mjestima kao što je Jasenovac. I kao treći zaključak Odbor je pozvao Vladu RH da utvrdi pretpostavke za institucionalno pravni okvir unutar kojeg će se riješiti pitanja simbola svih zločinački totalitarnih režima i zaštite digniteta njihovih žrtava. Hvala. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Zastupniče Milošević, prijedlog kolege Kajtazija je nešto civilizacijski doseg i smatram ga vrlo dobrim prijedlogom prema svim žrtvama u ovome slučaju romskim žrtvama. I treba osuditi sve totalitarne režime a pokloniti se svim žrtvama. U demokratskoj Hrvatskoj to je primjer uz iznimke. Mi moramo vrednovati sve nacionalne manjine to su bogatstvo. Međutim, i s vaše strane kada se pozivate na totalitarne režime koje treba osuditi jer i osuđujemo ih svi, baš zbog tih žrtava, u ovome slučaju govorili smo o Romima međutim i o drugima, ali slučaj u kojem izaslanik četnika Vučića, on je deklarirani četnik dođe na domjenak na Pravoslavni Božić i gdje poziva na, gore nego Milošević 90.-te godine da će braniti Srbe svim sredstvima u RH. Ja živim sa Srbima, srpskom nacionalnosti, ljudima, nitko … čak su časni ljudi koji su bili branitelji, ostavljaju svojoj zajednici dolje gdje živimo veliki obol, ja sam ponosan na te ljude. Međutim, vi ste tu tihi. Ja ne znam zašto vi šutite kada izaslanik četnika Vučića, nisam ja čovjeka prozvao četnikom nego je on bio Šešelju četnik i klao je po Hrvatskoj, pozivao je na veliku Srbiju, to su činjenice. Znači kada pozivate jednu stranu ne vrijeđajte drugu. Znači trebate osuditi sve ono što nije dobro, ono što je napravio, ja bih vas molio da te primjere osuđujete. A ovaj primjer gospodina Kajtazija i svih žrtava totalitarnih režima. Evo i danas u …

Poštovani kolega Bulj, mi se vjerujem svi u ovoj dvorani slažemo i koliko vidim svi klubovi do sada svojim izlaganjima su podržali prijedlog našeg uvaženog kolege Kajtazija i svi smo osudili zločin koji se dogodio i svi se slažemo da svaki zločin treba osuditi i da je žrtva žrtva a zločin zločin. Ja se nadam da u svom izlaganju nisam nikog uvrijedio kako ste vi rekli, ako sam uvrijedio ja se ispričavam ali mislim da u izlaganju nisam nikog uvrijedio nego da sam govorio o temi, dakle govorio sam o prijedlogu gospodina Kajtazija, govorio sam o činjenici da je stradalo za vrijeme ustaškog režima više od 16 tisuća Roma kako je utvrdilo spomen područje javno … spomen područje u Jasenovcu, dakle nisam govorio o drugim žrtvama, o drugim režimima i o drugim ubijanjima. Hvala. Hvala. I zadnji Klub zastupnika je onaj HNS-a, HSU-a u ime kojeg će govoriti uvažena zastupnica Marija Puh. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo i u ime kluba HNS-a i HSU-a željeli bi se osvrnuti na ovu današnju temu i podržati Prijedlog odluke o proglašenju međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve i da se naziv preimenuje u, umjesto u „porajmos“ u „samuudaripen“. Osobno moram reći da Drugi svjetski rat smatram jednom ogromnom sramotom čovječanstva kao i svaki drugi sukob i svake druge sukobe koji se dešavaju na takav način. Kada govorimo o Drugom svjetskom ratu i o Romima život je izgubilo prema podacima koji naravno nisu do kraja provjereni i nisu do kraja popisani najvjerojatnije barem 500 Roma. Ono što je posebno zabrinjavajuće i što daje jednu posebnu dehumanizaciju i na neki način zvjerstvo je činjenica da Rome koje su dovodili u logore nisu uopće identificirali po imenima i nisu ih vodili po imenima nego su ih označavali samo brojevima vagona sa kojima su ih dovodili u te logore što je stvarno osim samog zvjerstva još i dodatno ponižavanje i dodatno poništavanje same njihove osobnosti. Smatram da trebamo odati počast povijesti. Moramo biti svjesni svih strahota koje su se dešavale u povijesti, da učimo na greškama, da se više ne dešavaju takve stvari, da budemo tolerantniji, da se ne dešavaju razno razne stvari kao što se dešavaju nažalost i u današnje doba kojekakvi sukobi, isticanje nacionalizama raznih i toga. Ono što sam ponosna je da je Hrvatska bila treća zemlja koja je bila proglasila Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve Holokausta. I evo danas drago mi je da se danas priča o izmjeni odluke. Malo kad sam se raspitivala zbog čega se radi izmjena odluke, zbog čega promjena pojma iz Porajmos u Samudaripen dobila sam objašnjenje da je razlog taj što su tadašnja istraživanja vjerojatno radili ljudi kojima romski jezik nije bio urođeni nego su ga učili, pa nisu bili do kraja upoznati sa značenjima tih riječi. Tako da definitivno podržavamo da se riječ koja stvarno označava tu tragediju stavi u našu odluku na Dan sjećanja Holokausta romskih žrtava. S time da danas govorimo o Romima ja bih htjela i upozoriti na njihovo stanje koje trenutno se dešava. Nedavno je Agencija za temeljna prava EU radila jedno istraživanje u koje su bili uključeni i Romi iz područja RH i rezultati i rezultati koje je to istraživanje donijelo bilo je da su, da je 80% Roma uključenih u to istraživanje bilo u riziku od siromaštva. Svaki treći ispitan živi u kućanstvu bez vodovoda, svako treće romsko dijete ide gladno na spavanje najmanje jedanput mjesečno i mislim da su to to izvješće koje je to istraživanje pokazalo užasno uznemirujuće i ne mogu vjerovati da je to činjenica u 21. st. u u kojem živimo. Što se tiče istraživanja baš za Hrvatsku koje je izdvojeno piše da je 50% ispitanih Roma bilo diskriminirano u posljednjih 5 godina bilo prilikom njihovog traženja posla, bilo na samom poslu kojeg već rade, bilo prilikom traženja mjesta stanovanja, pokušavanja dolaženja do zdravstvene zaštite ili na području obrazovanja. Evo smatram da stvarno trebamo učiti iz povijesti, trebamo odati počast svim žrtvama koje su se dogodile bez obzira o kojim totalitarnim režimima se radilo i nemojmo dozvoliti da se povijest više ikada ponovi. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Imamo u zadnji čas niz replika, ali prva je uvaženog zastupnika Gorana Dodiga. Izvolite. Oprostite gospodine potpredsjedniče Sabora što ovo nije zaista replika, nego samo u ime kluba želim reći da mi to svesrdno podržavamo. Hvala vam lijepo. Hvala. Sljedeća je uvaženi zastupnik Stevo Culej. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegice, nisam mogao a da ne reagiram. Pošto sam došao do nekih dokumenata koji su friški, a tiče se romske populacije. Romi u Hrvatskoj nisu ugroženi na način na koji je ovdje često progovarano od hrvatskoga naroda nego egzistencijalno kao i većinski hrvatski narod. Ali ja ću kao doprinos u ovoj raspravi pročitati jedan dopis. Svjetska organizacija Roma u borbi protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva potpisnik je …/Govornik se ne razumije./… predsjednik te iste udruge koji je napisao Vladi Republike Hrvatske, na ruke predsjednika Vlade gospodinu Plenkoviću 18.1.2017. „Poštovani predsjedniče Vlade u ime mojih roditelja koji su kao cigani i Romi preživjeli Holokaust u Jasenovcu imam zamolbu dok su još živi da ih primite u vašem uredu kako bi vas informirali o njihovoj diskriminaciji i segregaciji samo zato što su cigani i žive u drugom logoru, egzistencijalni naravno Kosnici kod Velike Gorice gdje ih je smjestio Centar za socijalnu skrb i grad. Na svu sreću oni su još oboje živi i imaju po 87 godina. Dosta im je političkih prepucavanja, Pupovčevih Srba, Židova, a i pojedinih Roma koje predstavlja njihov predstavnik naravno gospodin koji svake godine izjavljuje plagijatorske i lažne poruke o Romima koji su stradali u Jasenovcu. Njemu ni pile nije stradalo, živi dobro na račun ove države Hrvatske kao i njegovi prijatelji. Moji roditelji vam mogu puno pričati o stvarnim stradanjima u Jasenovcu, te svim tim lažnim liderima koji dižu propagandu o stradalim Srbima i drugim narodima. Objasnite da je najviše Roma pogubljeno u tom nesretnom Jasenovcu. Romi su tolerantni i ne dižu hajku protiv naše Hrvatske, jer smo starosjedioci i volimo temelje Lijepe naše. Stoga vas još jednom molimo da ih primite, jer iduće prilike možda više neće biti kada ih dragi Bog uzme. Zahvaljujem na pažnji i željno očekujemo vaš poziv.“ ne razumije./… manjinama u Hrvatskoj iz današnjeg vremena je krajnje neprimjereno. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Puh. Drago mi je da ste spomenuli to istraživanje i ja osobno smatram da itekako su bitna istraživanja, a čuli smo i od kolege Kajtazija da ih je i da zapravo su nedostatna. To je jedno istraživanje u kojem je obuhvaćeno 11 zemalja, a među njima i Hrvatska. I ja sam ga neki dan čitala kada sam vidjela da je ovo tema. I ovo što niste zapravo spomenuli jer ste iznijeli samo neke detalje, je da je samo 50% Roma danas živi u Hrvatskoj u uvjetima u kojima nemaju ni vodovod, ni elementarne uvjete za život i to nije greška Hrvatske i nije greška prema njima zato što su Romi, nego je zaista egzistencijalno pitanje Roma slično i u drugih 11 zemalja i vrlo male su razlike. I samo 15% Roma na žalost završava obvezno obrazovanje. Ali vidimo da čak iz ove rasprave da s jedne strane postoji verbalna osuda zločina, pa i ovog genocida nad Romima iz Drugog svjetskog rata koji je i marginaliziran. Ali trebamo se zapitati iz ove rasprave je li onda zaista i takvo istinsko poimanje ili samo ostaje sve na verbalnoj osudi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovor uvažene zastupnice Marije Puh. Slažem se s vama kolegice da je potrebno što više istraživanja i što više rada na terenu vezano i uz povijest i uz sadašnja stanja koja jesu. Pa da, izvukla sam samo neke ajmo reći najbitnije koje su mi se činile podatke iz tog istraživanja. Ono što mi je zapelo za oko je recimo na EU su ti postoci 41% u Hrvatskoj je 50%, znači nije čak niti toliko velika razlika u položaju Roma u Hrvatskoj i u EU. Moja neka mantra koju ja svakodnevno i govorim i pokušavam provoditi je, ako ćemo biti tiho i ako nećemo progovoriti o problemima koji se pojavljuju, sigurno se neće ništa promijeniti. Ako govorimo o tome svakodnevno, ako se što više na raznim mjestima spomenemo temu i položaja trenutnog Roma i nedavno smo imali položaj vršnjačkog nasilja i bilo čega, ako češće govorimo do toga, ako samo do jedne osobe više sa nekim svojim istupanjem, ako dođemo do neke nove akcije, ja smatram da je svaki govor vrijedan toga i da trebamo što više i što češće upozoravati na sve što se nažalost dešava oko nas, a nije dobro.

siromaštvu djece. Netočna je tvrdnja da je pitanje nacionalnih manjina u Hrvatskoj pitanje socijalnog statusa. To pitanje je ipak malo kompleksnije od toga koliko neko ima primanja, kako netko ima imovinu. Činjenica je da među romskom populacijom je veliki broj onih koji nastoje promijeniti prezime ili su ga već promijenili. Oni prema vlastitim svjedočenjima kažu da se sa prezimenom Ošoš i Kalanjoš uopće ne treba javljati na natječaj za posao, da su unaprijed eliminirani pa onda ljudi pokušavaju mijenjati prezime i to je činjenica da je među Romima recimo jedna raširena pojava. Znači nije stvar samo u socijalnom statusu. A što se tiče jednakih šansi, čini se također da istraživanja pokazuju da upravo u predškolskom odgoju romska djeca gube zaostatke za ostalom djecom i tu bi trebalo napraviti važnije iskorake, tu djecu što više uključiti u vrtiće, u male škole i također uključiti i njihove roditelje. Vjerujem da bi kroz onda daljnje obrazovanje kroz osnovnu i srednju školu se postizali puno bolji rezultati i da bi se ustvari sami pripadnici romske zajednice mogli bolje izboriti za svoj položaj u društvu nego što ga sada imaju. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Pa evo mene iznimno zastrašuje i zabrinjava sama činjenica da neko u 21. stoljeću u kojem živimo u Hrvatskoj je na neki način primoran da mora mijenjati svoje prezime ili bilo što vezano za sebe. Smatram da je stvarno došlo vrijeme da svi budemo ono što jesmo, da nas nitko ne osuđuje zbog toga i da zbog toga nismo diskriminirani. Definitivno je vrijeme za shvaćati razlike među ljudima, bilo da su to bile razlike na nacionalnoj manjini ili bili koje druge i ja se nadam da će evo ubrzo doći vrijeme kada će i Romi sa ponosom moći doći tražiti posao, reći svoje pravo ime, a da to neće izazvati negativnu reakciju sa druge strane. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Želi li predlagatelj još nešto reći?

Evo na samom kraju, htio bih se svima vama zahvaliti na učešću. U jednom dijelu malo smo se udaljili od teme ali mislim da u ovih skoro dva sata mislim da je bilo korist imajući u vidu da u Saboru nemamo često puta razgovarati o uvjetima i životima pripadnicima Romske nacionalne manjine i mislim da je ovo bila jedinstvena prilika da malo posvetimo. Ali isto tako bi volio ako ako možemo da sve naše diskusije i rasprave koje su bili tokom sjednice, da ne budu samo unutra nego da ih malo i primijenimo na lokalnoj ili na nacionalnoj razini. Isto tako pozivam i nadam se da ćemo jednih od naših sjednica možda najvjerojatnije u petak, volio bi da sve prijedloge koje smo imali do sada da su bili jednoglasni i očekujem i nadam se od svih vas da ćemo jednoglasno i ovaj moj prijedlog izglasati. Evo hvala, živjeli.